na sljedeći. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini – hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za europske integracije. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Ne. Nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu.